Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu su proveli o ovom zakonu Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu i Odbor za europske integracije. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti zakon? Da. Izvolite, riječ ima

Iskustvo u razvijenim zemljama Europe ukazuje da su mali i srednji poduzetnici pokretači razvoja cjelokupnog gospodarstva koje uz manje angažiranje poslovnih sredstava ostvaruju bolje financijske rezultate a bilježe i stalan porast zapošljavanja. Kada govorimo o obrtništvu u Hrvatskoj ono predstavlja tradicionalnu gospodarsku djelatnost koja je u posljednjim godinama sve izraženija i bitno utječe na ukupni gospodarski razvitak. Podatak od preko 257 tisuća zaposlenih u obrtništvu, 105 tisuća i 38 aktivnih obrta govori o respektabilnoj brojci koja zahtijeva pojačanu društvenu brigu i to posebice zbog sve veće uloge u ostvarivanju bržeg zapošljavanja i samozapošljavanja. Podaci govore i o trendu otvaranja proizvodnih obrta. Pored poteškoća koje su pratile obrtništvo dugi niz godina isto se uspjelo održati zahvaljujući nizu poticajnih mjera, povoljnom poslovnom, razvojnom te društvenom okruženju. Ministarstvo ustrajno u namjeri bržeg i jednostavnijeg otvaranja obrta u 2005. godini liberaliziralo je uvjete i to prvo smanjenjem cijene obrtnice sa 500 na 200 kuna te izmjenama pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima. U odnosu na pravilnik koji je bio na snazi novim pravilnikom određeni su jednostavniji uvjeti za obavljanje obrta i to za 42 djelatnosti od ukupno 140 djelatnosti za čije je obavljanje bio propisan ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit. Slijedom navedenog sada ove djelatnosti mogu obavljati osobe sa završenom odgovarajućom srednjom stručnom spremom bez položenog majstorskog ispita. U 2005. godini Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva uključilo se i u program «One stop shop» odnosno «Hitro HR» servis Vlade za ubrzanu komunikaciju građana i poslovnih subjekata sa državnom upravom. Jedna od usluga je i «I obrt». «I obrt» je elektronička usluga namijenjena građanima za brže i jednostavnije registriranje obrta. Usluga omogućuje upis podataka potrebnih za pokretanje postupka osnivanja obrta. Od 6. mjeseca kada je ta usluga pokrenuta do danas 810 građana je registriralo obrt putem Interneta. Paralelno sa prethodno navedenim aktivnostima praćena su kretanja i trendovi u obrtništvu koja su ukazivala na potrebu izmjena Zakona o obrtu u smjeru još jednostavnijih uvjeta za obavljanje obrta, uvođenja domaće radinosti i sporednog zanimanja te daljnjeg unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja. Cilj predloženih izmjena ovog Zakona je omogućiti fizičkim osobama obavljanje djelatnosti kao domaće radinosti ili sporednog zanimanja koji bi bili limitirani unaprijed utvrđenom visinom ukupnih primitaka čime smatramo da ćemo omogućiti dodatnom broju naših građana pogotovo umirovljenicima da mogu obavljati određene djelatnosti a da ne moraju plaćati na to poreze za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, koje će moći ono obavljati na osnovu ovoga će biti donešene na listi koju će napraviti na prijedlog ministar gospodarstva, rada i poduzetništva uz mišljenje Hrvatske obrtničke komore. Cilj ovog Zakona je i odrediti jednostavnije uvjete za obavljanje manje zahtjevnih vezanih obrta pa se za obrte za koje je propisan ispit o stručnoj osposobljenosti omogućuje polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti i u ovlaštenim obrazovnim institucijama a ne samo u Obrtničkoj komori. Ovim Zakonom se određuje jednostavniji uvjeti za pristupanje majstorskom ispitu pa se kao uvjet za polaganje ispita za osobe sa završenom odgovarajućom srednjom stručnom spremom određuje dvogodišnje radno iskustvo. Za osobe s neodgovarajućom završenom srednjom stručnom ili školskom spremom određuje trogodišnje radno iskustvo a za osobe sa završenom osnovnom školom desetogodišnje radno iskustvo. Nadalje ovim Zakonom omogućuje se dodjela dozvola dakle licenci za primanje učenika na praksu u što većem broju gospodarskih subjekata pa se predlaže da uz obrtnike i trgovačka društva i ostali gospodarski subjekti i pravne osobe mogu primati učenike na praksu. Ujedno s tim u svezi određeno je da uz osobe s položenim majstorskim ispitom i s trogodišnjim radnim iskustvom u obrazovanju mladih mogu sudjelovati i osobe sa završenom odgovarajućom srednjom stručnom spremom, trogodišnjim radnim iskustvom i s položenim ispitom o osnovnim znanjima o poučavanju naučnika. Nadalje ovim Zakonom proširuju se uvjeti zbog čijeg se nepoštivanja obrtnicima i pravnim osobama oduzima dozvola za izvođenje naukovanja. Uspostavom nadzora nad segmentom naukovanja koji se izvodi u procesu rada osigurat će se kvalitetnije i sigurnije obrazovanje mladih. Dame i gospodo donošenjem ovog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu omogućit će se širem broju fizičkih osoba posebice umirovljenicima obavljanje djelatnosti određivanjem jednostavnijih uvjeta za pristupanje majstorskom ispitu ubrzat će se i postići kvalitetnija provedba politika razvoja obrtništva i poticanja zapošljavanja a stalnom dogradnjom sustava obrazovanja i propisivanjem obveze nadzora na izdavanjem dozvola za izvođenje praktičnog dijela naukovanja osigurat će se kvalitetnije obrazovanje za potreba obrtništva. Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba IDS-a poštovani kolega Drandić. Kajin? Može. Izvolite kolega, Damir Kajin. Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjena gospođo državna tajnice, uvažena gospodo zastupnici. Ovo je prvi, prvo čitanje, Zakon slažem se, treba ići u drugo čitanje. I neke nelogičnosti o kojima ću govoriti a koje se dešavaju u praksi treba izmijeniti. Ova primjedba koju je državna tajnica iznijela da i umirovljenici mogu imati obrt, ako sam dobro razumio bez plaćanja doprinosa ako je tome tako onda to sigurno treba pozdraviti. Zakon o obrtu inače je donesen 1993. godine i njime su regulirana temeljna pitanja obrtništva kao što je pojam i vrsta obrta, uvjeti za obavljanje poslovanja obrta, obrazovanje, osposobljavanje za obavljanje obrta, organiziranost, nadzor, upravne mjere. Uz Zakon o trgovačkim društvima kako se kaže ovdje u ocjeni odnosno uvodnim tim ocjenama. On je temeljni zakon kojim se reguliraju statusna i druga važna pitanja za rad gospodarskih subjekata. Isti je nakon stupanja na snagu 1993., mijenjan dva puta, 1996. i 2001. godine i tako dalje i tako dalje. Međutim ja ću se osvrnuti u ovome zakonu samo na članak 21. Zakona o obrtu a on doslovce glasi da za obveze koje nastaju u obavljanju obrta obrtnik odgovara cjelokupnom unesenom imovinom koja je potrebna za obavljanje obrta. Ja sam više puta govorio, sada ću i ponoviti da su češće možda mali obrtnici u goroj poziciji i od samih radnika koji rade kod njih. Zašto? Zato jer temeljem sudske prakse obrtnik odgovara cjelokupnom svojom imovinom, a radnik odgovara svojim radom. Radnik ako ne dobi 3 ili 4 mjeseca plaću otići će od obrtnika, a obrtnik ako ne podmiri svoje obveze jedanput, dvaput ostat će bez rodne kuće. lošeg, zbog lošeg poslovnog poteza obrtnik može preko noći ostati bez svega što je stvorio odnosno što je naslijedio, radnik ostaje bez plaće. Ja osobno držim da ovakva jedna odredba nije u redu. Zašto? Zato jer obrtnik ne smije biti u drugačijoj poziciji od onoga koji vodi trgovačko društvo i koji odgovara samo s imovinom društva. Na dan 1.6. ove godine imali smo 36000 blokiranih obrta. Tvrdim da je danas preko 40000 blokiranih obrta. Riječ je o preko 5 milijardi kuna dubioza kojih tih 36000 obrta ima. Preko godinu dana blokirano je čak 35000 obrta i sad se stvarno postavlja pitanje kako dalje. Ako je obrtnik recimo državi dužan platiti PDV u roku od 30 dana, onda bi država i njemu trebala isplatiti obvezu u tih istih 30 dana, a ne da država koja postaje sve gori plateša tjera obrtnika zbog neplaćanja u stečaj, a s druge strane generira nelikvidnost. Međutim, ono zbog čega sam se isključivo javio to je potreba da se izmijeni odredba o odgovornosti obrtnika cjelokupnom njegovom imovinom. Da je to jedna ozbiljna i među sudovima rasprava svjedoči i jedan dopis kojega sam dobio, a kojega je Trgovački sud u Zagrebu 18. travnja 2005. uputio Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, točnije njihovom građanskom odjelu, a s ciljem usaglašavanja sudske prakse na razini Republike Hrvatske glede upravo ove njihove odgovornosti obrtnika iz članka 21. I između ostalog ovdje se doslovce kaže da zbog navedene kolizije tumačenja normi članka 1. i 21. Zakona o obrtu, te članka 68. i 197. Stečajnog zakona predlažemo da Vrhovni sud Republike Hrvatske na temelju zakonskih ovlaštenja članka tog i tog Zakona o sudovima osigura jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost građana, te da zauzme jasan stav glede odgovornosti obrtnika i odluči da li obrtnik odgovara za obveze obrta cjelokupnom svojom imovinom ili odgovara za obveze obrta samo onom imovinom koja je unesena za potrebe obavljanja obrta. Ukoliko Vrhovni sud Republike Hrvatske prihvati definiciju odgovornosti iz članka 21. Zakona o obrtu prema kojoj obrtnik odgovara za obveze obrta samo onom imovinom koja je unesena za potrebe obavljanja obrta tada molim da isti sud donese odluku o tome kako bi sudovi trebali postupiti u ovršnim ili parničnim predmetima u kojima je jedna od stranaka obrtnik koji je odjavio obrte i imovina obrta više ne postoji. Pod dva, kako uskladiti primjenu članka 21. Zakona o obrtu sa odredbom članka 68. i 197. Stečajnog zakona. Da li je moguće pod tri otvoriti stečajni postupak nad imovinom dužnika pojedinca u slučaju da je obrt zatvoren prije otvaranja stečajnog postupka. U slučaju da se kao ispravna prihvati definicija iz članka 1. Zakona o obrtu prema kojoj je obrtnik fizička osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost u svoje ime i za svoj račun tada se svi ovi postupci vežu za postojanje fizičke osobe, a ne za postojanje obrta. Od donošenja Zakona o obrtu prošlo je 13 godina, a od donošenja Stečajnog zakona 10 godina. Smatramo kako bi ova pitanja konačno trebalo riješiti jedinstveno i jasno na teritoriju cjelokupne Republike Hrvatske u cilju ostvarivanja jednakosti svih stranaka pred zakonom. Jednostavno je navodi znači Trgovački sud u Zagrebu, jednostavno je nedopustivo da postoje različiti kriteriji oko tako važnog pitanja kao što je odgovornost obrtnika. Prema evidenciji Hrvatske obrtničke komore nije to bitno itd. Jednom riječju poštovana gospodo da sudska praksa je neusklađena. Jedni sudovi, neki sudovi tjeraju recimo obrtnike da odgovara cjelokupnom imovinom. Drugi sudovi samo onom imovinom koja je unesena u taj obrt. To ja vas uvjeravam stvara ogromne probleme iako je tamo 2004. godine donesena jedna presuda Vrhovnog suda kojom se relativno jasno, decidirano kaže da obrtnik odgovara samo imovinom unesenom u obrt. Ali to na žalost nije dominantno mišljenje među našim sudovima. sudovima. Bez obzira na sve ja držim da ne smiju naši obrtnici biti u lošijoj poziciji od onih koji vode trgovačka društva, da jednom riječju prema svima treba postupiti na isti način. Ja mislim da je upravo taj detalj centralno pitanje našeg obrtništva i to moramo jasno, nedvosmisleno riješiti. Utoliko, dobro je da se danas raspravlja o Zakonu o obrtu u prvom čitanju, da taj zakon ponovo dođe pred nas i mislim da bi se za takvo jedno tumačenje da obrtnik odgovara kao i trgovačka društva unesenom imovinom trebao izboriti i nadležni ministar. U protivnom držim da bi ovaj Sabor trebao donijeti autentično tumačenje glede jednog problema koji stvara ogroman problem velikoj većini naših obrtnika što ih demotivira da se na taj način registriraju, bez obzira što smo svjesni činjenice da u ovom času imamo negdje oko 105000 tih društava. Pred dvije godine imali smo negdje oko stotinjak tisuća i da evo danas imamo negdje oko 12000 ako se ne varam više zaposlenih u obrtima no što je bilo pred dvije ili tri godine. Klub IDS-a apsolutno podržat će ova rješenja, ali držimo da bi ovaj detalj trebalo na neki način apostrofirati jer držimo da je on ključan. Zašto? Jer obrtnik ne smije biti u lošijoj poziciji od vlasnika trgovačkog Uvjeravam vas gospodo da je to ogroman problem tim više što imamo 35, možda 40000 blokiranih obrta, da ti ljudi odgovaraju cjelokupnom svojom imovinom što će reći da je 35000 kuća, imanja, ne znam svega onoga što su njihovi prednici stvorili na neki način na bubnju i da preko noći mogu bez svega toga ostati. Utoliko poštovana gospodo dajte razmislite o ovom članku 21. Hvala lijepa kolega Kajin. U ime Kluba HDZ-a poštovana kolegica Ivana Sučec-Trakoštanec. Izvolite kolegice. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Klub HDZ-a podržava naravno i s radošću prihvaća ovaj zakon koji je na tragu svega onoga što ova Vlada radi već nekoliko godina naročito intenzivno od 2005. preko Ministarstva gospodarstva kada su započele mjere intenzivnog poticanja obrtništva tako da imamo rezultate koji su evidentni, ti intenzivni koraci su bili različiti – od različitih novih zanimanja što je kolegica rekla, pa do cijena obrtnice koja je snižena na 200 kuna, do pojednostavljenja osnivanja novih obrta tako da danas po prvi puta u ovoj godini imamo pozitivnu razliku, dakle imamo puno više novootvorenih obrta nego onih zatvoreni i ta razlika je ta da je do 30.11. ove godine samo otvoreno tisuću 202 nova obrta. Tako da u tom, toj grani koja je rezistentna, koja je u prošlim sustavima baš zbog toga što garantira osobnom imovinom za svoju djelatnost napredovala ali puno slabije nego sad imamo oko 1/4 ukupno zaposlenih u Hrvatskoj u gospodarstvu. I to je ono zbog čega to dalje i poticati. Dakle možemo reći da je ovaj zakon izašao temeljem zahtjeva koji su zaprimljeni u Upravi za obrt u ministarstvu gdje je bilo 500 zahtjeva koji su bili na granici onoga što je prijašnji zakon propisivao, koji se je do danas tri puta mijenjao ali koji sa ovom novom promjenom dakle je na tragu toga da se onima koji su na granici omogući, pa se tako ne snizuju snizuju kriteriji na uštrb kvalitete obavljanja obrta ali se pojednostavljuju kriteriji i za dobivanje obrtnice, dakle s onih 3 godine na dvije, a i za ta nova zanimanja koja su otvorena. Pa i za nove djelatnosti i za to dakle da oni koji ne ostvare prema zakonu veći ukupno prihod od 43 tisuće kuna godišnje po prilici koliko je iznos onih 10 prosječnih osobnih dohodaka kod pravnih osoba u gospodarstvu Hrvatske dakle ne plaćaju porez i da se na taj način da tako kažem proračun porodični obogate. I eto na tragu toga je i proračun koji smo nedavno donijeli, koji se preko 30 milijuna kuna podupire preko marketinških aktivnosti, preko različitih poticaja, preko subvencioniranja kamata upravo ovu djelatnost obrtništva, a koji samo za obrazovanje obrtnika u ovoj godini, sljedećoj 2007. predviđa preko 4 milijuna i 300 tisuća kuna. nakon ovih triju izmjena, ovo je dakle četvrta smo da se podupre onaj zahtjev i mišljenje samog ministarstva koje otraga kaže da se predlaže da se na kraju izda pročišćeni tekst ovog zakona, da ne bi bilo više nedoumica, dakle da ljudi vrlo jasno znaju upravo to da kroz i, e, obrt u jednom danu mogu otvoriti obrt, a naročito podržavamo ono što već postoji dakle ovdje, a šta ćemo imati u onom Zakonu o sudskom registru, a to je pojednostavljenje formulara, i uopće cijelog postupka kod otvaranja obrta i provjere postojećih obrta. Evo ja sam imala tu mogućnost kliknuti mišem na Ministarstvo gospodarstva danas i otipkati prezime našeg dragog kolege Joze Topića i odmah je izašao njegov obrt, adrese, sve ostale. Dakle to je nešto što treba cijeniti. Time da ovlaštene osobe mogu ulaziti u registre, dakle mijenjati podatke i ljudi korisnici toga više ne moraju hodati od institucije do institucije. To je u Hrvatskoj revolucija. Dakle to treba nagraditi, to treba pohvaliti i građanima reći što im stoji na raspolaganju kao mogućnost tehnike i tehnologije koju Hrvatska prihvaća među prvima. I klub Hrvatske demokratske zajednice dakle je ponosan što se to događa za našega mandata. Na nekoliko članaka ću se osvrnuti. Dakle zakon je pred nama. On predviđa različita nova rješenja. Naročito je važno što on dakle ima dva segmenta koja obrađuje, a to je domaća radinost koja se odnosi na proizvodne djelatnosti. Dakle u kućnoj radinosti se može raditi niz proizvoda i različitih prerađevina koje sad ljudi rade. Ali imamo i usluge različitih održavanja i popravaka za što treba naravno ispuniti određene uvjete. I to je školska sprema koja je propisana od srednje pa do osnovne. A broj godina koji netko provede u dobrom obavljanju svog posla, dakle u tom obrtu je ona kumulativno sa tim školskom spremom i uvjet da može otvoriti obrt. I ono što je bitno kod ovog zakona još dakle reći da ovaj zakon kod nasljeđivanja ne poznaje obrtnicu kao papir, nego poznaje obrt. Dakle to je nešto što omogućava da da stečena imovina, ime, poduzeće, sve, ostaje u porodici, da se nasljeđuje i da se onda nastavlja ta djelatnost koja je pozitivna. Isto tako, danas je na Vladi bio i izmjene i dopune Zakona o priznavanju inozemnih kvalifikacija. Ovaj zakon isto tako poznaje priznavanje inozemnih kvalifikacija i za obrtnike. Što će reći da to olakšava našim povratnicima dakle mogućnost da povratkom u Hrvatsku ili otvaraju obrte ili nastavljaju raditi u obrtima koje su radili vani, a priznaju im se one kvalifikacije koje su stekli u svojim matičnim državama. Dakle i to je još jedna pogodnost. Ponovo ću naglasiti dakle da se majstorskom ispitu može pristupiti nakon 2 godine radnog iskustva, ako se ima naravno odgovarajuća sprema. Ako se ima najmanje 3 godine radnog staža i srednja sprema neodgovarajuća može se isto to učiniti, a može se to učiniti i sa osnovnom školom, sa dobrim poznavanjem posla nakon 10 godina rada u struci. I to je nešto što će opet nizu poduzetnika omogućiti gospodarsku djelatnost i nadamo se proširiti broj obrta. Ono što je bilo sporno, jer mi smo svi zajedno dobili na klupe naravno i primjedbe Hrvatske obrtničke komore riješeno je u zakonu onako kako je najbolje za sviju. Dakle i za Hrvatsku obrtničku komoru, a i za korisnike i za zakonodavca jer ono što je Hrvatska obrtnička komora zahtijevala dakle da se sav, svi podaci vode kod njih. Ne bi bilo dobro baš upravo zbog uspostavljanja ponovo govorim tog jedinstvenog registra u koji je uloženo već dosta novca. I ove godine će za proširenje biti uloženo još dodatna 2 i pol milijuna kuna. Hrvatska gospodarska komora može koristiti te svima javno dostupne podatke. Isto tako imamo određeno pogodnosti za ova područja koja su manje gospodarski razvijena. Dakle na tim brdskoplaninskim, na tim ratno porušenim područjima od posebne državne skrbi imaju oni koji nemaju punu kvalifikaciju isto mogućnost ili uz zapošljavanje poslovođe sa određenom kvalifikacijom u svom pogonu ili sa stupanj manjom kvalifikacijom obavljati taj posao baš zbog toga što ne postoji dovoljno obrazovane radne snage, a poslovi se dobro obavljaju ili se mogu obavljati pod pokrićem tog zakona. Dakle još se tu uveo red u naukovanje djece koja idu u obrtničke škole i u tom dijelu je proširen broj onih subjekata u kojima se može to obavljati na širi rodni pojam koji govori pravna osoba. Dakle to više nije isključivo trgovačko društvo, nego su to i zadruge i različiti drugi obrti koji dobiju licencu od Ministarstva obrazovanja koje će i kontrolirati tu praksu. Jer smo imali slučajeva, to možemo vrlo otvoreno reći da su negdje dolazili pa su samo sjedili ili su ne znam brisali podove, a nisu radili onaj stručni posao ako su se školovali za mehaničara, zidara ili nešto drugo. Dakle to će se u ovom budućem razdoblju ispraviti, strogo kontrolirati i u svakom slučaju će ukupno voditi jednom novom učinku u toj propolzivnoj grani. I zbog toga klub Hrvatske demokratske zajednice naravno očekuje da će se nakon prvog čitanja i nakon svih dobronamjernih primjedbi koje vode poboljšanju ovog teksta, a i naravno posljedica zakona koji proizlazi za one na koje se odnosi, prihvatiti prihvatiti novelirani moderni zakon koji će olakšavajući poduzetnicima njihov posao doprinijeti još većem učešću obrtnika u ukupnom gospodarstvu Hrvatske kao što je to trend u svim zapadnim zemljama koje težimo, a da to neće biti na uštb kvalitete obavljenog posla i da će se izići iz one sive ekonomije upravo tim registriranjem i malih obrtnika i one kućne radinosti i naravno da to sve zajedno vodi boljem životu u državi Hrvatskoj. Hvala lijepa. Hvala lijepa kolegice. U ime kluba HSS-a, poštovani kolega Pecek. Izvolite kolega Pecek. Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo državna tajnice. Pa ja procjenjujem kako je bilo važno ići u novi iskorak i mijenjati propise koji se tiču obrtništva, naravno kroz ovaj temeljni zakon, međutim da li je ovo iskorak unaprijed ili u nekim dijelovima prijedloga korak unatrag trebali bi upravo ovdje u Saboru porazgovarati jer očito je to prijedlog koji ima ozbiljnije ambicije da bude prvo čitanje, a da se do drugoga dopuni i u jednom dijelu promijeni. Ja ću krenuti unatrag. Zašto je to korak unatrag? Zato jer jedina inovativnost koju ja primjećujem kod ovog zakona je prijedlog da on stupi na snagu šest mjeseci nakon objave u "Narodnim novinama". Ne znam da li smo takav primjer imali ovdje u Saboru, a pogotovo bi me zanimalo i kakva su obrazloženja da postupimo na takav način. U periodu od šest mjeseci imali bi zakon koji bi bio mrtvo slovo na papiru, imali bi period u kojem ministar ne bi mogao donašati podzakonske akte i pravilnike, a očito ovaj zakon ima ambiciju da ima puno i previše pravilnika i podzakonskih akata. Drugim riječima ovaj zakon se neće provoditi najmanje godinu dana kad on stupi na snagu, kad se donesu svi akti i zapravo što smo napravili sa time prijedlogom, meni je nejasno i mislim evo da bi predlagatelj upravo trebao obrazložiti ovdje u Saboru koje su ambicije takvog prijedloga. Kada govorimo o koraku unatrag, onda tu prije svega mislim na postojeći sustav obrazovanja koji se gotovo u potpunosti za obrtnička zanimanja naravno, želi promijeniti kroz ovaj zakon i to na tihi način gdje mijenjamo dobru praksu koja se radila u okviru Hrvatske obrtničke komore kroz strukovne škole i kroz njihovu međusobnu povezanost. Govorimo o jednom procesu koji je trajao 11 godina i za tih 11 godina nije zabilježena niti jedna primjedba ili čak ozbiljniji prijedlog da se takovo stanje promijeni. Ono što također je korak unatrag, omogućavanje da se vezani obrti otvore ukoliko završite tečaj, ja ću to tako nazvati, u večernjoj školi. Mi smo zemlja koja evo čuli smo i u obrazloženju proračuna i u politici za naredno razdoblje, koja želi težiti da bude zemlja znanja, da ne bude zemlja tradicije, da ne bude zemlja privatnih bogatstava nego da temeljimo svoj razvoj na znanju. logično je da se pokušamo uspoređivati i težiti ka skandinavskim zemljama gdje 92% ljudi ima srednju školu i da ima srednju školu, da je završava u redovnom školovanju i da otvara biznis na osnovu tih stečenih znanja u okviru takovih škola. Ali ovdje mi omogućavamo da netko sa osnovnom školom otvori obrt i da omogućavamo da takav obrtnik bez specijalističkih znanja radi isto kao i onaj koji je morao četiri, odnosno pet godina ići u redovno obrazovanje i nakon toga polagati majstorski ispit i sl. Kako ovaj zakon baš nije idealan, kolegica je spomenula primjedbe komore. Da kolegice, imamo 25 primjedbi Hrvatske obrtničke komore koja je ipak najviše nadležna za ovo stanje u obrtništvu. Međutim, te primjedbe nisu uvažene, a one su upravo najvažnije u ovom zakonu. Zbog čega mi ne želimo ići u novi iskorak? da si ne damo za cilj kao što to piše u nekim dokumentima Europske unije za obrtništvo, da se i obrt i mala trgovačka društva trebaju otvoriti u roku od dva dana za 200 kuna, … … /Upadica se ne čuje./ … Ma to što vi govorite, dajte mi jedan takav primjer, ja imam potpuno druge informacije oko otvaranja i procedura. I konačno tisuću otvorenih obrtnika putem HITRO-a za godinu i pol pa o čemu pričamo kolegice. Pa imamo 3 tisuće koji su otvorili na drugi način obrt ako već želimo polemizirati. Gdje vam je razlika? Gdje vam je razlika između tisuću preko servisa HITRO i na ostale načine? Ono što je naslijeđeno, registar. Obrtni registar u kojem se u roku od tri godine od momenta izdavanja obrtnice na centralnom serveru pojavljuje u istom danu tko je osnovao obrt. Vi niste rekli ništa novoga, koja djelatnost, na kojoj adresi itd. Ali iduća faza bi trebala biti da tim obrtnim registrom upravlja Hrvatska obrtnička komora kao jedina institucija koja je zainteresirana za razvoj obrta i kao jedina institucija koja bi to mogla kvalitetno raditi. nije u drugoj fazi posao državne uprave i to bi bio dobar iskorak da smo napravili. Zbog čega mi ne omogućimo Hrvatskoj obrtničkoj komori da vodi svoj obrtni registar nego mora voditi paralelni registar? Meni je to potpuno nepoznato. Točno je da je taj obrtni registar rađen pet godina, makar ne znam u što ćemo utrošiti dva i pol milijuna kuna. Zbilja ne znam, jer očito on funkcionira već tri godine. Valjda ćemo ga potrošiti kao i za ovaj idući zakon koji se zove o malom gospodarstvu. Čitam u proračunu da su izmjene tog zakona koštale 200 hiljada kuna. Promijenili smo četiri članka, 25 riječi, ja sam ga nekad pisao hvala Bogu sa svojim suradnicima, nije košta ništa, ali u proračunu vidimo da su izmjene tog zakona koštale Je, zato i četiri godine vrijedi i zato je u odgovorima na europsku, na pitanje Europske komisije smo imali mogućnost kvalitetno odgovoriti na sva pitanja kao što na sreću možemo to i sada odgovoriti. Tako da ako je Hrvatska zemlja koja teži društvu znanja, nedopustivo je da se dostignuta razina obrazovanja za obrtnička zanimanja snižava. Ovdje ja sam naveo dva primjera. Netko može završiti večernju školu i može polagati ispit, netko može imati osnovnu školu i opet položiti samo jedan ispit i steći će zvanja obrtnika. Zanemarujemo ono što je država, a jednako tako i Komora napravila u posljednjih 10 godina za strukovno obrazovanje u Hrvatskoj. Hrvatska obrtnička komora dobila je neke ovlasti koje je dodijelio Sabor ne samo u vrijeme bivše koalicijske vlasti nego i nešto prije toga. Hrvatskoj obrtničkoj komori je povjerena javna ovlast da se bavi strukovnim obrazovanjem. Ovdje to derogiramo, štoviše, ovdje dajemo mogućnosti i nekima drugima da se to bave. Nismo rekli pod kojim kriterijima, kakve uvjete moraju imati za to, kakvu osposobljenost ljudi koji to provode, ništa nismo rekli. Samo smo rekli da im to dajemo. Kao što smo i rekli već u članku 1. da omogućavamo i drugima koji nisu trgovačka društva da se bave obrtničkim zanimanjem pa smo rekli neka to budu pravne osobe, ali nismo rekli koje pravne osobe. Pa vjerojatno su to onda i ustanove jer vidim da su tu i ustanove unutra. A vjerojatno onda i bolnica se može baviti obrtničkim zanimanjem ako to slikovito želimo reći. Međutim, interesantni su ovi prijedlozi. U uvodnom obrazloženju nam piše kako ćemo proširiti ovlasti Suda časti Hrvatskoj obrtničkoj komori što bi u svakom slučaju trebalo jer ja mislim da je to jedna mjera unaprjeđenja u sustavu. Kolega Kajin je spominjao da imamo 25 tisuća obrta u blokadi i unutar obrtništva ima čudnih situacija. I zato bi taj sud časti trebao raditi kvalitetnije i trebao bi imati dobra ovlaštenja. Međutim, to piše u uvodu ali niti jednu normu ne možemo pronaći u ovom Zakonu. U ovim izmjenama Zakona o tome ništa ne piše. Piše samo u uvodu i toliko o kvaliteti rješenja koja su pred nama. Dalje imamo ambicije da proglasimo obrtnike koji se bave tradicijom, odnosno umjetničkim obrtom. Međutim, mi nismo rekli na osnovu čega ćemo to napraviti, koje uvjete oni trebaju zadovoljiti. Ništa mi u ovom Zakonu nismo rekli. Posebno na što želim upozoriti je već tradicionalno problem obrtnika sa poslovnim prostorom u kojem oni rade. Vraćamo se na onaj primjer da li obrtnik može raditi u prostoru koji nema uporabnu dozvolu, ako je zatečen unutra. Ovdje sada uvodimo i neke potpuno nove termine koji se zovu pravo raspolaganja. Mi uvodimo pravo raspolaganja i vratit ćemo natrag i tu uporabnu dozvolu makar i ministarstvo koje predlaže ovaj Zakon radi u objektu koji nema uporabne dozvole. Taj objekat nikad nije imao uporabnu dozvolu, a jako će je teško i dobiti. Znači, jedni kriteriji vrijede za državu, a drugi kriteriji vrijede za obrtnika od kojeg očekujemo da zapošljava, da se razvija, da izvozi. uvijek ga ograničavamo, uvijek mu ostavljamo nešto dodatno kako bi mu otežali poslovanje. ja ću za neka rješenja koja su ovdje dana dobro, u svakom slučaju podržati. Kao što je i mogućnost da se u okviru kuće radinosti bavimo nekim zanimanjem. I Europa je išla na slična rješenja, međutim naravno da je to puno preciznije definirala. Ona je rekla da događaju nove okolnosti, naročito u vezi elektronskih oblika poslovanja i da se posao može raditi iz kuće. Ali mi ovdje sada kažemo da je ograničenje 10 i mi opet ne kažemo što se događa sa ljudima koji to rade i koji će plaćati, koji će ipak plaćati jer ostali zakoni ih tjeraju, ako rade putem Zakona o obrtu, koji će plaćati zdravstveno pa vjerojatno i mirovinsko osiguranje. On neće morati prekidati, ako je umirovljenik, svoj status. On će i dalje moći biti u mirovini ali će morati plaćati mirovinsko. Da li ste vi vodili o tome računa? Hoće li on imati neka prava ako plaća mirovinsko i u isto vrijeme je u mirovini? Hoće li imati neka prava dodatna ako plaća po dvije osnove zdravstveno osiguranje? Ovdje o tome nema niti riječi, a vidite, to su pitanja koja najviše zanimaju te ljude. Imamo i puno neriješenih pitanja, pa evo, ja koristim ovu priliku da predstavnike ministarstva podsjetim da smo mi ovdje u Saboru prije više od 2 godine donijeli izmjene Zakona o zakupu poslovnog prostora gdje smo omogućili obrtnicima da kupuju poslovni prostor ili ga dobiju u najam. U Zakonu piše da će se to regulirati uredbom. Uredbu nikad Vlada nije objavila, nismo je niti vidjeli. Podsjetit ću i ministarstvo da postoji mogućnost uvođenja paušalnog oporezivanja, da to izmjene Zakona o dohotku omogućavaju. Jednako tako čekamo na više od 3 godine. očito ambicije su dobre, da se ide u promjene koje bi donijele nešto novoga, međutim ambicije nisu do kraja razjašnjene. Ambicije nemaju dovoljnu širinu kao što je to Hrvatska obrtnička komora, konačno i svaki obrtnik pojedinačno pretpostavljao da će se dogoditi. Predlažem da se zapravo svaki članak posebno razmotri pa između ostalog i onaj gdje kažemo na koji način obrtnički naučnik će provoditi praksu. Pa se kaže da će on sklopiti ugovor sa uvjetno rečeno poslodavcem. Dijete od 15 godina nema pravo sklapati ugovor pa barem bi to ovdje u nadležnom ministarstvu koje se zove između ostalog i gospodarstva rada trebali znati i trebali bi poznavati. Zbog toga ja smatram da je ovo ipak jedan korak unatrag. Da Hrvatska koja želi biti zemlja znanja ne može obrtnička zanimanja ovako tretirati. Obrtnik koji završi strukovno obrazovanje, koji položi nakon toga i specijalistički ispit, koji postane majstor se ne može izjednačavati sa onim koji završi tečaj, koji završi školu i onda položi plativši 2 kile janjetine isti takav ispit. Ostvarimo Komori ono što je radila do sada, ostavimo srednjemu obrazovanju da funkcionira kao do sada jer upravo ćemo nastaviti sa ovim dobrim trendovima koji se događaju u obrtništvu Još jedanput napominjem, vraćamo se jedan veliki korak unatrag. Hvala. Ne stignem ispraviti barem deset navoda kojem sam u stanju, ali krenula bih s onima kojem sam sebe gospodin Pecek ispravio. Prvo je rekao da je jedino ispravno jedino inovativnost rok primjene ovog Zakona, onda je govorio o promjeni sustava školstva, naravno da to demantira samog sebe jer je tu inovacija i taj sustav školstva,

pored formalnog obrazovanja stjecati i neformalnim sa tečajevima, sa radnim iskustvom, sa učenjem cjeloživotnim pa smatramo da se osobama koje su radnim iskustvom stekle znanje i vještine mora omogućiti mora omogućiti da to pokažu i polaganjem majstorskog ispita. Dakle, ispit je onaj koji kaže koliko si dobio formalnim obrazovanjem plus praksom, a i koliko si dobio neformalnim obrazovanjem plus praksom. Ako je to jednako zašto ne bi ljudi mogli obavljati obrte. Hvala. kolega. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo nije točno da se uz večernjom školom ne može biti uspješan obrtnik. Ja gospodinu Peceku mogu čitav niz vrlo uspješnih obrtnika reći koji su završili večernju školu, a čak su uspješni, pazite čak su uspješni i oni koji su prije '90. u dva, tri dana u susjednoj republici kupovali formalno obrazovanje. To je bilo vrlo, vrlo organizirano i išlo se autobusima tamo po to na žalost, ne podcjenjujući pritom jasno obrazovanje, redovito obrazovanje koje smatram da je itekako bitno. **Arlović, Mato (SDP)** Hvala lijepa. Nastavljamo s raspravom. U ime kluba HSP-a, poštovani kolega Tadić. Izvolite kolega. Poštovani gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici, poštovana gospodo iz ministarstva. Raspravljajući o Zakonu o obrtu čovjek se uvijek pita je li zakon razmotrila Obrtnička komora, odnosno da li je nadležno ministarstvo konzultiralo Obrtničku komoru o tom zakonu. Ja sam na taj način kao zastupnik cijeli prošli mandat postupao, čak kada je kolega Pecek bio u ulozi ministra i uvijek sam nastojao konzultirati ministarstvo, s jedne strane da čujem što oni stvarno misle o tom zakonu, a s druge strane konzultirati Obrtničku komoru. Za očekivati je dakle da ministarstvo nadležno konzultira Obrtničku komoru i da kad radi zakon pita one na koje će se taj zakon odnositi i to naprosto zato jer smo Obrtničkoj komori dali svojevrsne javne ovlasti da dio poslova obavlja u ime Hrvatske države. Međutim, ako Obrtnička komora prema Saboru, prema klubovima zastupnika ide sa šest, sedam stranica primjedbi onda je kristalno jasno da taj zakon nije napravljen doista prema interesima i potrebama hrvatskih obrtnika. Mene ne zanima šta tko od nas ovdje misli, mene interesira šta o tome misli Obrtnička komora kojoj smo ponavljam dali da skrbi o hrvatskom obrtništvu, a što oni zapravo žele? Oni se naravno bune na ono što je i moj prethodnih govorio, a to je način stjecanja kvalifikacije. Oni koji su proučavali povijest Rusije znaju da je u doba nove ekonomske politike nekome tamo puknulo u glavu da skrati vrijeme studiranja pa su za dvije godine dobivali inženjere, a za jednu godinu majstore. Ja se bojim da se ta cijela priča ovdje ponavlja i da je netko zamislio da će skraćujući školovanje i smanjujući obrazovanje dobiti jednako kvalitetne majstore koji doduše neće raditi u Zagrebu, neće raditi ni u Splitu, neće raditi ni u Rijeci, nego će raditi na otocima ili u brdsko-planinskim područjima. Dakle, pazite stvar je potpuno krivo postavljena. Ja se slažem s tim da su to posebni otežani uvjeti gospodarenja, ja se slažem s tim da je vitalno imati i na Hvaru urara i postolara i krojača, ali dajmo molim vas lijepo nemojmo onda probleme rješavati preko …/Govornik se ne razumije./… tako da kažemo taj i taj može taj posao raditi čak iako nije prošao onu kvalifikaciju kao čovjek koji će raditi u Zagrebu, nego omogućimo da čovjek sa Hvara ili Visa ili Lastova ili iz Mrkoplja ili iz bilo kojeg brdsko-planinskog područja lakše završi taj ispit. Dajmo mu stipendiju, potaknimo ga porezno, omogućimo mu da to završi, ali neka ima isti papir iste težine kao i onaj koji je normalno prošao majstorski ispit u Zagrebu. Nemojmo imati majstore prve i druge kategorije, one prve kategorije koji će biti u Zagrebu, one druge kategorije koje puštamo da rade na otocima i u brdsko-planinskim područjima. To je apsurd koji se uvodi sa ovim Zakonom. Dakle, ako želimo tim ljudima pomoći da imaju obrtnike u svom kraju, ako želimo pomoći obrtnicima koji tamo žele raditi onda im olakšajmo školovanje, ali nemojmo to školovanje skraćivati ili potpuno zanemarivati nekim kursovima i dopisnim tečajevima. Oprosti mi na sarkazmu, ali to je suština onoga što kolege iz Obrtničke komore ovdje prosvjeduju i ja se s time apsolutno slažem. To je isto kao da kažete da netko može doktorirati fiziku putem dopisnog tečaja i na večernje škole. Postoji tečaj kakav je, postoji postdiplomski, postoje znanstveni radovi, postoji procedura i dobija se to i to. Ne možeš sad reći da ako polažeš doktorat u ovoj zemlji ili onoj zemlji i oni različiti. Nije. Postoje isti kriteriji i ti kriteriji bi i ovdje morali biti isti. E sad dolazimo do drugog problema, a to je pitanje nepriznavanja inozemnih kvalifikacija. Tu se stalno vodila priča o tome što će biti sa brdsko-planinskim područjima itd., odnosno kako će izgledati tamošnji obrtnici, da li oni moraju polagati majstorski ispit ili ne, međutim ovdje sa člankom 39. dodajemo novi članak …/Govornik mirno priznajemo sve moguće inozemne obrazovne kvalifikacije. Pazite, za mene je to još više zabrinjavajuće jer ovdje zapravo prepuštamo da obrtnički posao jednako radi osoba koja zapravo nije ni na koji način testirana u domaćem sustavu, nego uz …/Govornik se ne razumije./… bona fide da dolazi izvana sa kvalifikacijom koja je ista kao ovdje. Ja to ne moram vjerovati smatram da je Obrtnička komora morala biti konzultirana oko ovog dijela da ipak ona bude taj koji provjerava njegovo majstorsko zvanje, a ne Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. Ako smo dakle Obrtničkoj komori dali pravo javne ovlasti i ako u Ustavu stoji da se određeni poslovi državne uprave mogu samo zakonom povjeriti pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, ako smo to dakle učinili za Obrtničku komoru onda to ne može na sebe preuzimati niti ministar obrazovanja, niti ministar gospodarstva. To radi Obrtnička komora i ako smo njoj dali da testira one koji žele biti majstori i one koji dolaze izvana sa nekom svojom majstorskom diplomom onda tu nustrifikaciju treba obavljati Obrtnička komora. Na svu sreću radi se o prvom čitanju. Ja vas ljubazno molim da ove primjedbe uzmete u obzir, radi se o suštinskim …/Govornik se ne razumije./… i da kad budete pisali konačni prijedlog zakona konzultirate Hrvatsku odvjetničku komoru. (SDP)** Hvala lijepa kolega Tadić. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi na redu je poštovani kolega Korenika. Nema ga. Gubi pravo govora o ovoj temi. Kolega Mršić? Nema ga. Gubi pravo govora o ovoj temi. Kolegica Vesna Škare Ožbolt? Nema je. Gubi pravo govora o ovoj temi. I kolega Pleša. Izvolite! **Pleša, Velimir (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče, predstavnici predlagatelja, gospođe i gospodo zastupnici! kod nas u Međimurju je velika agrarna naseljenost, malo zemlje i težak život stvorili su od Međimurca vječitog putnika i pečalbara ali i valjanog, marljivog i stručnog obrtnika. Međimurci su kao vjekovni i istinski Hrvati svojim radnim, kršćanskim i ljudskim vrlinama kroz povijesti bili nemali oslonac hrvatskoj domovini koja je stoljećima i kada je stoljećima bila aktivni sudionik u stvaranju europske, gospodarske i kulturne civilizacije. U Međimurju je oduvijek pa i danas kad u Međimurju djeluje oko 2 tisuće obrtnika koji zapošljavaju više od 6 i pol tisuća ljudi što je gotovo više od 5% ukupnog stanovništva Međimurja obrtnik bio doživljavan kao stvaratelj, kao izumitelj, kao krajnji oblikovatelj ideja. I zasigurno je iz tog razloga nema kraja u Hrvatskoj koje bi imalo toliko različitih obrtnika najrazličitijih struka kao što to ima Međimurje. Zbog toga obrtnici u Međimurju uvijek sa pozornošću gledaju na svaku novinu koju donosi bilo koji novi zakonski tekst koji se bavi reguliranjem prava i obveza obrtnika. Ovom novelom Zakona o obrtu kojom se na određeni način usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije žele se prije svega proizvesti po meni 4 ključne stvari a to su: uvođenje domaće radinosti i sporednog zanimanja kojim se omogućuje osobama naročito umirovljenicima obavljanje djelatnosti, određivanje jednostavnijih uvjeta za pristupanje majstorskim ispitima i omogućavanje obavljanja vezanih obrta, uvođenje obveze raspolaganja poslovnim prostorom za obavljanje djelatnosti i stalna dogradnja sustava obrazovanja i propisivanja obveze nadzora nad izdavanjem dozvola za izvođenje praktičnog dijela naukovanja. Mislim da od ovih 4 najvažnijih novina koje se ovom novelom dovode u naš pravni sustav i u naš Zakon o obrtništvu ono što će većina obrtnika uključujući ovdje i Hrvatsku obrtničku komoru potpisati njih 3 a mislim da prijepor postoji glede ovog kad se govori o određivanju jednostavnijih uvjeta za pristupanje majstorskim ispitima i omogućavanju obavljanja vezanih obrta. Ali zbog toga pozdravljam ovu situaciju kad se vidi da i ovaj zakon koji je P.Z.E. ide u redovnu proceduru pa danas govorimo o njemu kao u prvom čitanju i nadam se da će do sljedećeg čitanja ove primjedbe koje će se čuti i u ovoj današnjoj raspravi glede tog problema kao i primjedbe Hrvatske obrtničke komore biti prihvaćene odnosno da će se usuglasiti i u konačnici prilikom drugog čitanja donijeti jedna dobra i korisna novela Zakona o obrtu. znate za mene kao i za sve nas obrt i obrtnici trebali bi biti u žiži zanimanja ne samo sada prilikom donošenja ovakvog zakona o izmjenama i dopunama već svakog dana jer obrt je nastao prvim počecima civiliziranog života na Zemlji i održao se do današnjeg dana. To je ono što čini obrt vrlo zdravom snagom svakog gospodarstva a tako i hrvatskog. Svu važnost obrta i obrtnika pokazuje nam samo jedna činjenica, naoko sitna i nezamjetljiva i neprisutna toliko u medijima a zapravo vrlo, vrlo bitna za sve nas. A to je, da je samo u mjesecu lipnju ove godine hrvatski su obrtnici otvorili 5 tisuća 300 radnih mjesta i to su otvorili na način kakav već desetljećima, stoljećima i tisućljećima to rade i žive mirno, skromno i bez bilo kakvog prikazivanja toga kao nekakvog velikog uspjeha. Pa zato već unazad 2 tisućljeća dozvolite mi na kraju reći ono što vidimo i možemo iščitati iz knjige Sirahove. "Svi se oni u ruke uzdaju i svaki je vičan svome poslu. Bez njih se ni jedan grad ne može sagraditi a nema ni naselja ni putovanja. Ali njih ne pitaju u Vijeću narodnom i ne ističu u općini. Ne sjede na stolici sudačkoj i ne shvaćaju Zakon o zavjetnom. Ne ističu se naobrazbom, ni zdravom rasudbom i nema ih među tvorcima mudrih izreka. Ali oni odražavaju stvoreni svijet i molitva im je na djelo usmjerena." Ako ćemo tako gledati obrtnike prilikom današnje rasprave i donošenja u konačnici u drugom čitanju mislim da ćemo napraviti najveću korist za njih. Hvala lijepa. Hvala lijepa kolega Pleše. Na redu je poštovani kolega Topić. Izvolite! Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo državna tajnice, uvažene kolegice i kolege zastupnici! Također ću reći nekoliko riječi uz ovaj Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o obrtu. Ja osobno dolazim iz obrta pa ću najprvo reći šta smo mi obrtnici pa nevezano uz obrtničku komoru očekivali da bi trebalo promijeniti i da je na neki način sporno u funkcioniranju obrtništva momentalno na tržištu. Naime, vezano je reći ću odmah otvoreno o rad kao prvo inspekcijskih službi. Mi imamo, donijeli smo zakon '93. i taj zakon je na neki način po modelu zakonodavstva koje regulira tu materiju na području srednje Europe naročito Bavarska, cijela Njemačka, Austrija, Belgija itd. I tamo je izričito rečeno da za vezane obrte je potrebna određena kvalifikacija. Potreban je majstorski ispit. I taj majstorski ispit se polaže pred određenom komisijom od same obrtničke komore i naravno da u onom prvom momentu kad je donesen zakon i kad je ustrojena Hrvatska obrtnička komora da nije bilo sve moguće odmah predvidjeti i nije bilo sve jasno kako i na koji način najbolje regulirati. Jer po principu regionalnom odnosno po županijskom principu postoje tzv. obrtničke komore na razini županije. I na razini županija može svaka regionalna obrtnička komora organizirati majstorske ispite, ali smo i svjedoci i to smo ustanovili, to je jedan od problema koji primjećujemo ako govorimo o kvaliteti samih kvalifikacija. To smo primijetili da određene županije nisu jednako razvijene, tako da ni obrtništvo u dotičnim županijama nije na primjeren način razvijeno i nemamo određenih obrta dovoljno zastupljeno pogotovo ne kvalificirani. I onda vam se tu događa da se organizira komisija u takvoj jednoj županiji za majstorski ispit i sigurno da ta kvaliteta tog ispita i te diplome ne može odgovarati kvaliteti recimo jedne diplome u jednom centru gdje je razvijeno obrtništvo. I tu postoje ozbiljne primjedbe od samih obrtnika s obzirom da Hrvatska nije ujednačeno razvijena, da bi se to na neki način centraliziralo ali naravno pod kapom Hrvatske obrtničke komore. Drugi problem također koji je vezan uz institut majstorskog ispita i koji je vezan uz tzv. vezane obrte je to da mnogi poduzetnici da bi izbjegli uvjet ili zahtjev da moraju polagati majstorski ispit otvaraju obrtničku djelatnost ali kao dioničko društvo, kao d.o.o. i na taj način izbjegavaju također polaganje majstorskih ispita premda je u zakonu rečeno da bi i oni trebali ispunjavati uvjete da u svojim firmama odnosno tvrtkama, u ovom slučaju obrtima, imaju kvalificirane majstore. nekoordiniranosti između gospodarske komore, Ministarstva gospodarstva i naravno obrtničke komore to se provlači tako da imate veliki broj broj obrta koji rade po meni obrtničku djelatnost a da nemaju primjerenu kvalifikaciju na taj način šta se služe institutom dioničkog društva d.o.o. To je jedan isto od ozbiljnih primjera. Naravno, govoreći da je ovaj zakon rađen po jednom modelu osnovni zakon iz '93. po jednom modelu, srednje-europskom modelu modelu mi smo s obzirom na prilike koje smo imali onda u Hrvatskoj nismo ga mogli doslovno prenijeti i preslikati jer je obrtništvo u Hrvatskoj bilo zapušteno, jer je ta tradicija uspješnog obrtništva i o kojem je govorio upravo gospodin kolega Pleško prije, da je ona prekinuta poslije drugog svjetskog rata, tako da su i mnoge značajne institucije hrvatskih obrtnika nestale, njihova je imovina oduzeta i mnogim obrtnicima je imovina oduzeta. Nama je u tom momentu kad smo mi promijenili društveni sustav, kad je došla slobodna država Hrvatska, kad smo pristupili tržišnom gospodarstvu mi nismo imali dovoljan broj kvalitetnih majstora. To je činjenica. I mi smo zakon na neki način prilagodili uvjetima koji su onda bili mogući i to je dobro. I smatram sa ovim izmjenama i dopunama zakona, i to sam očekivao, da će izmjene ići u tom pravcu, da će se ići u daljnjem poboljšanju školovanja, izobrazbe obrtnika. No, međutim ovdje se išlo po meni u jednom obrnutom pravcu. Ja razumijem predlagatelja i donekle mogu to podržati to to nastojanje da se kroz obrtništvo zaposli još veći broj ljudi jer smo shvatili konačno da je obrtništvo izuzetno značajno četvrtina radno aktivnog stanovništva odnosno zaposlenih ljudi rade u obrtu. I obrtu treba stoga dati vrlo veliki značaj. Ali gospodo draga, u kontekstu da mi želimo pristupiti Europskoj zajednici, u kontekstu toga da smo mi od samog početka uzeli model organiziranja obrta i samog zakona na taj način da bude na neki način u korelaciji sa zakonodavstvom srednje Europe, onda bi bilo logično da mi nastavimo slijediti te trendove i ja sam očekivao da će nam doći prijedlog da se ide u daljnje osnivanje obrtničkih škola, stručnih obrtničkih škola, majstorskih škola i određenih akademija. Mi toga ovdje nemamo. Nažalost, dolazi do jedne redukcije, dolazi do redukcije na taj način da se stvarno evo što su neki kolege možda malo i preoštro rekli da se uz večernji kurs ili u neki tečaj može dobiti diploma za obavljanje određene djelatnosti. Podržavam ovu inicijativu odnosno ideju ovoga prijedloga zakona za učenu djelatnost. Smatram da je to u redu i da to treba podržati. Također smatram da je dobar ovaj institut koji je uveden u ovom prijedlogu zakona a to je vraćanje statusa tradicijskog odnosno umjetničkog obrta. To su dvije dobre novine i njih podržavam. Ali draga gospodo, ovo vezano uz ove vezane obrte da primjerice što su kolege već iznijeli i govorili da drugi kriteriji u kvalifikaciji i u stručnosti trebaju važiti za obrtnika koji radi na području od posebne državne skrbi ili na otocima u odnosu na kolege obrtnike koji rade u većim gradovima. Naravno, taj institut ako se ne varam, taj članak 7. on je donesen 2001. izmjenom zakona i mislim da on nije pokazao one rezultate koje predlagatelj od njega očekivao jer vam se događa situacija da obrtnik primjerice iz nekog većeg rada registrira firmu, reći ću primjerice u Gračacu za neke instalaterske i ostale radove i on ne mora ispunjavati kvalifikacijske uvjete kao što svi ostali kolege obrtnici moraju ispunjavati ali može se natjecati i na kraju krajeva djeluje i radi na području cijele Hrvatske. Mislim da nam je kvaliteta, podizanje kvalitete obrtnika izuzetno bitno upravo zbog ulaska u Europsku uniju. I reći ću jedan primjer iz prakse koji znam, evo nedavno sam čuo jedna francuska firma, tvrtka koja je kupila jedan naš renovinari hotel da mora uložiti 5 milijuna eura da bi sanirala sve propuste i štete koje su nastale jednostavno nestručnim radom. A pazite, mi se možemo zaklinjati, mislim da je potencijal u obrtništvu izuzetno veliki ali je potrebno praviti dodatne napore u daljnjoj izobrazbi obrtništva i mislim da Hrvatska obrtnička komora mora na neki način imati još veću ulogu u svemu tome i mislim da na relaciji Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo znanosti i Hrvatska obrtnička komora, da bi trebalo donijeti nove i novelirane programe za izobrazbu i naukovanje obrtnika i obrtništva. Evo vrijeme mi je isteklo, ja se zahvaljujem. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolegice i kolege, državna tajnice i pomočniće. Ja ću se nadovezati, dobro da je kolega Topić ovako završio svoju raspravu jer ću se upravo nadovezati podržavajući ovu njegovu ideju da bi zaista trebali podići razinu obrazovanja u obrtništvu na jedan viši stupanj nego što je do sada a ne smanjivati. Ali mislim da je dobro da ovim Zakonom i promjenama zakona omogući se i fizičkim osobama obavljanje djelatnosti kao domaće radinosti i sporednog zanimanja. Normalno s ograničenim primitkom djelatnosti zato što mislim da će upravo na ovakav način se moći sačuvati veliki broj tradicijskih obrta; kovača, kolara, medičara, licitara. Dobro je da je prijedlog ovaj zakona posebno istakao te tradicijske obrte jer takovi obrti na kojima se ne može puno zaraditi gotovo da su izgubljeni. I pored svih promidžbenih aktivnosti koje obrtničke škole provode već u osnovnim školama, pored stipendiranja deficitarnih zanimanja učenici se teško upisuju u zanimanja poput tapetara, klesara, krovopokrivača, limara, dimnjačara, kolara kojeg gotovo i nema. Evo vam jednog primjera iz prakse. I pored poticanja uzgoja hrvatskog posavca, konja hrvatskog posavca, hladnjokrvnjaka, pored svih mogućih aktivnosti koje se provode da se ta pasmina, autohtona pasmina zadrži, da se ona razvije nećete vjerovati ali gotovo da nema kovača koji mogu potkivati konje na primjer u Sisačko-Moslavačkoj županiji koja upravo vodi u broju uzgoja ovih konja. Dakle treba zaista mlade poticati na ove tradicijske obrte. Možda će ova, ova odredba u ovom Prijedlogu zakona dovesti i do toga da će pojaviti i neki kovač na ovom području. Važno je još nešto istaknuti da ova izmjena i dopuna zakona se odnosi i podržava neke izmjene i u segmentu obrazovanja. Naime statistički podaci o upisima u obrtničke škole govore vam da od onih, broja planiranih obrtničkih zanimanja gotovo nikada se ni u jednom kraju ne upisuju djeca 100%. Nego uvijek negdje između 60 i 70% od planiranih broja upisa u obrtnička zanimanja. Godinama se već postavlja u školskim krugovima pa i u Odborima za strukovnu naobrazbu koja i djeluju pri obrtničkim komorama kako uopće popularizirati upis u obrtnička zanimanja. Najveći problem u obrazovanju za obrtnička zanimanja vezano je uz izvođenje praktične nastave u obrtničkim školama. Komore ukazuju na problem licenci po kojima se do sada praksa mogla izvoditi u obrtničkim radionicama koje zadovoljavaju sve kadrovske, materijalne, prostorne i opremljene radionice a u nekim krajevima je zaista broj takvih radionica bio vrlo mal pa se moglo upisati jedan ili eventualno dva učenika u određeno zanimanje. Zbog toga je dobro da se ovim novim predloženim člankom 29. omogući i izvođenje praktične nastave osim u Obrtničkoj radionici i trgovačkom društvu i ustanovama i u zadrugama. Normalno one koje zadovolje uvjete koje moraju ispuniti da bi dobili licencu za izvođenje praktične nastave. Člankom 33. propisuje se da obrtnička i pravna osoba koje primaju na naukovanje naučnika sklapaju s njim ugovor o naukovanju u pisanom obliku što su i do sada obrtnici činili i sklapali, ali ovaj ugovor sada kad je proširen broj onih koji mogu izvoditi praktičnu nastavu trebao bi doživjeti i neke promjene. Evo zašto? U članku U članku 5. ugovora o naukovanju regulira se obveza obrtnika, a sada je to već po ovom novom prijedlogu i proširena obveza na neke druge da isplaćuju novčanu naknadu za vrijeme provedeno na praktičnoj nastavi. I to stoji ovako: od prosječnog neto osobnog dohotka ostvarenog u prethodnoj kalendarskoj godini za naučnike 1. razreda, 20 za naučnike 2. razreda, 25 za naučnike 3. razreda. Prema istraživanju koje je Hrvatska gospodarska i Obrtnička komora su provodile vidljivo je da veliki broj obrtnika upravo ne isplaćuje ovu naknadu. Dakle ne, nema i ne izdaje ili najčešće križa kad roditelj dolazi u ime učenika potpisivati, a i do sada su to činili roditelji, nadam se da će i sad jer riječ je o četrnaestogodišnjacima ili petnaestogodišnjacima, obrtnik najčešće križa ovu odredbu u ugovoru uz potpis roditelja da ne mora davati tu naknadu. Mislim da bi trebalo utjecati, a to traže, do sada su barem tražile obrtničke komore s kojima sam ja razgovarala da se možda ovaj članak 5. promijeni u ugovoru jer činjenica da i svi naučnici nisu jednako zainteresirani za praksu. Neki, jedan dio naučnika se ni ne odnosi prema toj praksi onako kako bi trebao. Ne ostvaruje svoje obveze. Dakle da taj plaćeni dio naknade naučniku bude prema, ajmo reći zaslugama. A možda bi bilo dobro da se razmišlja kod sada trebalo bi učiniti novi ugovor o naukovanju jer ako dolazi do promjena ovih zakonskih odredbi onda se i taj ugovor mora mijenjati. obvezati one koji ostvaruju praktičnu nastavu da učenicima osiguraju eventualno topli obrok i radnu i zaštitnu odjeću. Možda ova novčana naknada ne bi trebala tako striktno stajati nego da možda obrtnik tu nagradu da i onaj koji izvodi praktičnu naknadu iz naukovanja ali pod nekim određenim uvjetima ili da na neki način mu i ta naknada uđe uđe u troškove poslovanja pa će taj obrtnik vjerujte biti i motiviran da da ovu novčanu naknadu. Vrlo je teško ponekad naročito u manjim sredinama, ono što je rekao kolega Topić gdje nisu razvijeni vrlo je teško uopće pronaći takvu jednu radionicu i takvo mjesto za naukovanje. Pazite primanje učenika na naukovanje je i velika obveza obrtniku. Svi ljudi koji se bave obrtom, krajnji cilj im je normalno stvaranje prihoda i zarada. Takav jedan učenik, ja neću reći da je smetnja jer bi to bila vrlo teška riječ, ali svakako da u nekim određenim situacijama s tim učenikom se mora i normalno i očekuje se, a to je svrha praktične nastave i raditi i omogućiti da on neki proizvod i pogriješi i pokvari. Dakle to su zaista i troškovi za tog obrtnika. Mislim da bi trebalo o ovim ugovorima prilikom evo i donošenja ovog novog zakona i dalje podzakonskih akata itekako brinuti. Evo, toliko mog doprinosa o ovom, u obrtništvu i na kraju mislim da će svakako ove koje ste predložili promjene vezane uz licenciranje radionica i onih onih koji mogu izvoditi praktičnu nastavu biti pozdravljene naročito u obrtničkim školama, jer proširenje mogućnosti jel licenciranja izvan obrtničkih radionica vjerujem da će u nekim krajevima omogućiti i povećani broj upisa djece u obrtničke škole. (SDP)** Hvala lijepa kolegice Roksandić. Na redu je poštovani kolega Poropat. Izvolite kolega. **Poropat, Valter (IDS)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, uvažena državna tajnice, gospodine pomoćniče ministra. Ako s ovim izmjenama i dopunama Zakona o obrtu čije se donošenje predlaže želi omogućiti fizičkim osobama obavljanje djelatnosti kao domaću radinost ili sporedno zanimanje koji bi bili limitirani unaprijed utvrđenim visinom ukupnih primitaka. Ako se želi odrediti jednostavnije uvjete za obavljanje manje zahtjevnih vezanih obrta, pa se za obrte osposobljenost za koje je propisan ispit o stručnoj osposobljenosti omogućuje polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti i u ovlaštenim obrazovnim institucijama, ako se želi odrediti jednostavnije uvjete za pristupanje majstorskom ispitu, pa se kao uvjet za dvogodišnje radno iskustvo za osobe s neodgovarajućom srednjom stručnom spremom ili školskom spremom određene trogodišnje radno iskustvo, a za osobe sa završenom osnovnom školom desetogodišnje radno iskustvo. Ako se želi omogućiti izdavanje dozvola odnosno licenci za izvođenje praktičnog dijela naukovanja pravnim osobama, zadrugama i ustanovama koje ispunjavaju propisane uvjete. Ako se isto tako uspostavom nadzora želi nad segmentom naukovanja koje se izvodi u procesu rada osigurati kvalitetnije i sigurnije obrazovanje mladih i ako će posljedice koje se donošenjem zakona ako će te posljedice biti da će se uvođenjem domaće radinosti i sporednog zanimanja omogućiti širem broju fizičkih osoba posebice umirovljenicima. Ovo je vrlo bitno. Posebice umirovljenicima obavljanje djelatnosti određivanjem jednostavnijih uvjeta za pristupanje majstorskom ispitu i onemogućavanjem obavljanja vezanih obrta pod određenim uvjetima samo sa završenom srednjom stručnom spremom na područjima određenim Zakonom Zakonom o područjima posebne državne skrbi, Zakona o otocima i Zakona o brdsko-planinskim područjima i time ubrzati i postići kvalitetnija provedba politike razvoja obrtništva i poticanja zapošljavanja, onda ovakva rješenja u svakom slučaju treba podržati. Međutim, smatram da ako pogledamo mišljenje Hrvatske obrtničke komore onda neke stavove treba uskladiti, a sve to u korist obrtnika i obrtništva. Naime, između ostalog Hrvatska obrtnička komora ukazuje da je Zakonom o obrtu obrt definiran kao oblik obavljanja gospodarske djelatnosti. Za neko od tih djelatnosti vezani obrti traži se uz opće uvjete i posebni uvjet stručne osposobljenosti ili položenog majstorskog ispita. Gospodo, to treba uzeti u obzir. U tome je bitna razlika između obrtnika i drugih gospodarskih subjekata, jer se za obavljanje obrtničkih djelatnosti traže uvjeti posebne stručnosti i znanje koje osiguravaju pružanje kvalitetnih usluga i kvalitetnijih proizvoda. Hrvatska obrtnička komora smatra da neka rješenja u predloženom zakonu mogu bitno utjecati na smanjenje kvalitete obrazovnog procesa. Naravno da takve stvari vjerujem da ovo ministarstvo neće dozvoliti. u konačnosti predlažem da se do drugog čitanja ovaj Prijedlog zakona doradi, da se usuglasi sa mišljenjem Hrvatske obrtničke komore kako bi se obrtnicima i obrtništvu pomoglo da se dignu na nivo koji obrtništvu i pripada. Hvala lijepa. Hvala lijepa kolega Poropat. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti završnu riječ? Da. Izvolite. Gospođa Kisić, državna tajnica. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani saborski zastupnici i zastupnice. Ja se najtoplije zahvaljujem na ovoj vrlo iscrpnoj raspravi i na argumentima koje ste podnijeli vezano uz izmjene Zakona o obrtu. Ja moram ovdje napomenuti da ministarstvo itekako dobro surađuje sa Komorom i da je Obrtnička komora bila u radnim grupama koje su pripremale izradu ovog zakona. Ja kod sebe imam mišljenje Obrtničke komore od 29.8. koje je upućeno našem ministarstvu i čiji smo preko 20 sugestija i prijedloga prihvatili. Naravno, neke sugestije nismo prihvatili međutim ovo mišljenje koje je došlo u Sabor a sa 40. sjednice Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore koje je održano 20.11. Ministarstvo gospodarstva nije dobilo tako da se na njega nismo mogli očitovati. Evo, ja se obavezujem odnosno ministarstvo da ćemo do drugog čitanja još jedanput sjesti i vidjeti da li su te primjedbe koje je Obrtnička komora naknadno dostavila da li ih možemo uvrstiti u prijedlog zakona koji će ići na drugo čitanje. Evo, još jedanput se svima najtoplije zahvaljujem.